и реплики от КБ.) Госпожо Манолова, давам Ви думата по начина на водене. Неправилно ли открих пленарното заседание? Аз мисля, че Вие разбирате от шега – нямате такава процедурна възможност, защото не съм започнала да водя, госпожо Манолова. С Разпореждане на председателя на Народното събрание № 150-05-165 от 11 октомври 2011 г. на на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България във връзка с постъпило искане от народни представители

Съобщение. На 10 октомври 2011 г. с вх. № 103-12-32 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на разходите за първото полугодие на 2011 г. по политики и програми, провеждани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Емил Караниколов; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Митко Захов; Митко Захов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Борислав Стоянов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Яне Янев; Яне Янев; - от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Михаил Миков; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов; Димитър Дъбов; - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Настоящият парламентарен контрол ще започне с изслушване на Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Първа ще зададе своя въпрос народният представител Милена Христова относно национална стратегия в сферата на заетостта

Дала съм думата на народен представител – върви процедура по поставяне на въпрос. След като изтече процедурата по този ред, ще имате възможност. Имате думата, госпожо Христова. по отношение на националната стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите, която беше приета през месец април 2011 г. от Европейската комисия. Всички сме наясно с проблемите по отношение на образование, здравеопазване, жилищна политика, по отношение проблемите на ромската общност.

по отношение на квалификацията, по отношение на възможността да предостави своята работна сила. Господин министър, уважаеми колеги! Фактът, че тези хора, тези хора, поемайки тежестта на прехода, имат ниско квалифициран труд, голяма част от тях са без работа, се отразява на цялото общество и най-вече на техните семейства. Това води като последица прокламираното неколкократно увеличение на битовата престъпност от министър Цветанов, но това не е желание на тези хора, а политика, която липсва в държавата. Затова, господин министър, аз моля да отговорите: дали сте изготвили стратегия по отношение на заетостта, която да бъде представена на европейско ниво във връзка с решенията, които предстои да бъдат взети в началото на следващата година за решаване на тези въпроси. Липсата на политика на държавата по отношение на заетостта на голяма част от ромската общност води до невъзможност за тяхното пълноценно съществуване, за пълноценна реализация на тях и техните деца и като цяло на българското общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Тотю Младенов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! Достъпът до заетост има ключова роля за пълноценната интеграция на пазара на труда на лицата от неравнопоставените групи, включително и от ромската общност. Цялостната консултативна и координираща дейност по етническите и интеграционните въпроси е ангажимент на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Със заповед от 22 юли тази година на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов е създадена Междуведомствена работна група за изготвяне на предложения за актуализиране на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и проект „Оперативен документ към Рамковата програма”. Дейността на междуведомствената работна група във финансово, организационно и техническо отношение се осигурява от администрацията на Министерския съвет чрез секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етнически въпроси. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и председател на Съвета е утвърдил график за работа на междуведомствената експертна работна група. Съгласно този график до 28 ноември тази година работната група трябва да внесе в Министерския съвет проект за Национална стратегия за интегриране на ромите.

мерки на заетост на първичния пазар на труда от ромската общност както „От социални помощи към заетост”, така и по Оперативната програма „Човешки ресурси и развитие”. Също така

за интегрирането на ромите на пазара на труда. Искам да ви уверя, че от началото на тази година Министерството на труда и социалната политика чрез Програмата „От социални помощи към заетост”, програма „Развитие на човешки ресурси”, чрез програмите за личен асистент е осигурена работа на над 77 хил. дълготрайно безработни лица, включително и част от тях с ромски произход. Нашата политика ще продължи в тази посока и Проектът за социално включване, който стартира преди няколко седмици, включва и интегриране на представителите от ромската общност от 0 до 7 години за техните деца. Аз смятам, че тези мерки са много важни и ще доведат до едни устойчиви резултати. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА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

Тази временна заетост, която твърдите, че сте осигурили от началото на годината, нека да кажем, че това е едно минимално заплащане за време, което е изключително кратко. Може Вие да кажете за колко време става въпрос. Аз обаче попитах какво ще се случва оттук-нататък? Каква ще бъде политиката на Вашето министерство оттук-нататък по отношение на заетостта, по отношение на тези хора, защото с едни такива временни мерки, социални подпомагания и така нататък въпросът не се решава? Въпросът може да бъде решен само, ако на тези хора им бъде съставена такава политика, такава алтернатива, че те да могат да бъдат активни на пазара на труда. Те да бъдат конкурентоспособни да могат да заемат реални работни места, а не временна заетост срещу едно минимално заплащане, което е абсолютно недостатъчно за грижите за техните семейства. Това, което трябва да направи правителството, което трябва да направи Вашето министерство, е да създадете една рамка по отношение на заетостта, с конкретни дейности, които трябва да бъдат извършени, в срокове, които трябва да бъдат извършени, откога започва стартирането на тези дейности, какви са резултатите, кой ще отговаря за тези дейности. Всичко това трябва да бъде създадено в един план, план, много точно и ясно записано и да бъде представено на Европейската комисия. Вчера аз видях на сайта на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, че е публикувана стратегия, която е едно преразказване на всички досегашни документи, които са съставяни. Няма обаче нищо конкретно, никаква визия, никаква политика, никакви конкретни и ясни действия, които някой трябва да предприеме. Това е моят въпрос и аз моля все пак да ми отговорите. Дуплика, господин министър. чрез Националния план по заетостта, чрез Оперативната програма „Човешки ресурси” са разписани конкретни мерки за интегриране на уязвимите групи на дълготрайно безработните на пазара на труда. пример с Оперативната програма „Човешки ресурси”. Неотдавна стартира специална схема „Вземи живота си в свои ръце”. Повишаване качеството на предоставяне от Агенцията на заетостта на тези услуги. Предвидени са над 6 борси в различни райони с компактно население от етническите малцинства, на които присъстват представители от бизнеса, от бюрата по труда и по този начин даваме един по-добър достъп до тяхната заетост. Освен това искам да ви уверя, че в бюрата по труда са назначени вече 250 трудови медиатори по Оперативната програма „Човешки ресурси”, чиято цел е

както за хора от малцинствата, така и за хора дълготрайно безработни, така и за хора с увреждания и за тяхната заетост. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Оценявам чувството ви за хумор, но никак не ми е смешно, защото въпросът ми е процедурен и касае начина, по който сте организирали днешния парламентарен контрол.

процедурно. По начина на водене е искането, по начина, по който в момента, тук, водя Народното събрание. Организацията не е процедурен въпрос по начина на водене. Отнемам Ви думата.

От името на Парламентарната група „Атака” думата има господин Волен Сидеров. Дами и господа народни представители! Участвам в обществения и политическия живот от 1988 г. и след 90-а година съм следил всички избори в България – за държавен глава, за парламент и за местна власт. Искам да ви кажа най-отговорно и категорично, че за първи път през така наречения преход съм свидетел на такава гигантска подигравка с българските избиратели, каквато е кандидатурата за държавен глава на управляващата партия ГЕРБ.